reda. Preskačemo 12. i 13. točku dnevnog reda, Zakon o hrani i Konačni prijedlog Zakona o veterinarstvu, odbori još nisu zasjedali pa će to vjerojatno biti idući tjedan.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

li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državni tajnik, Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo, cijenjeni zastupnici. Naime svi mi znamo u ovom trenutku hrvatske poljoprivrede koliko je važno korištenje repromaterijala, maksimiziranje profita, povećanje dohotka naših poljoprivrednih proizvođača i upravo iz tog razloga išli smo i na prijedlog ovog zakona zakona kako bi propisali standarde kvalitete i kako bi osigurali štićenje i nadziranje tih standarda. Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla donijet je u listopadu 2003. godine. Tim postojećim zakonom bilo je uređeno cijelo područje mineralnih i organskih gnojiva i poboljšivača tla. Detaljno su bila uređena pitanja kakvoće gnojiva i poboljšivača tla, kontrola kakvoće, označavanje gnojiva i pobolšivača tla u prometu i promet i nadzor u prometu gnojiva i poboljšivača tla te isto tako proizvodnja i nadzor. S obzirom da su tada na snazi bile direktive kojima se na razini Europske unije, kojima se uređivalo područje mineralnih gnojiva, kakvoća, kontrola kakvoće i označavanje, postojeći zakon bio je tada usklađen. Međutim, iste te godine 2003. izmijenjena je EU legislativa u tom području. Donijeta je nova Uredba o mineralnim gnojivima koja je uredila proizvodnju, promet i kakvoću. Isto tako njezin je značaj jer se osigurava slobodno prometovanje i ujednačavanje kvalitete mineralnih gnojiva na cijelom europskom tržištu. Time je istovremeno otvorena mogućnost da zemlje članice Europske unije u okviru nacionalnih propisa izrade posebne nacionalne zahtjeve za mineralna gnojiva koja vrijede samo za područje dotične zemlje članice, a pri tome mineralna gnojiva koja udovoljavaju uvjetima propisanim uredbom i koja nose oznaku visokih standarda kakvoće …/Govornik se ne razumije./… mogu se stavljati na tržište svih zemalja članica bez ograničenja u prometu i bez obzira na uvjete koji su utvrđeni nacionalnim propisima. Za nas je važno ova izmjena prije svega jer je to usklađenje izvršeno u dijelu kontrole kvalitete. Tako da ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, ovim izmjenama zakona omogućena je kontrola ovih gnojiva visokog standarda od strane naše nadležne inspekcije, ali isto tako sankcioniranje i primjena onih kazni koje smo propisali u nacionalnim propisima o gnojivima i poboljšivačima tla. Ujedno ovim izmjenama osigurat će se kompatibilnost hrvatskog tržišta mineralnih gnojiva sa europskim tržištem, jer su izjednačeni i zahtjevi i standardi kvalitete. Isto tako smatramo da se stvara značajan pomak u kvaliteti gnojiva koji će se moći tržiti na našem tržištu, pa će tako i naši domaći potrošači, kupci mineralnih gnojiva proizvođači, moći se bolje zaštiti od ponude posebno uvoznih gnojiva neodgovarajuće kvalitete. Sukladno navedenom predlažemo da se prihvati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gnojiva i poboljšivačima tla. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, državni tajniče. Odbor je za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatskog sabora raspravio na 49. sjednici održanoj 20. ožujka Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla s konačnim prijedlogom zakona. Raspravu o navedenom prijedlogu zakona Odbor je proveo u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno članku 87. Poslovnika Hrvatskog sabora. Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika ministarstva, Odbor je jednoglasno podržao prijedlog predlagatelja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku. Odbor je u raspravi dao potporu donošenju ovog zakona jer isti predstavlja detaljnije usklađenje našeg zakonodavstva sa zakonodavstvima Europske unije, u kojem je proizvodnja, prometovanje, označavanje i kvaliteta gnojiva precizno uređena. Međutim, skrenuta je pozornost na potrebu stručnog definiranja pojedinih termina, što se u prvom redu odnosi na termin "urea" koji nije mineralno već organsko gnojivo. U daljnjoj raspravi je ukazano da bi zbog transparentnije provedbe u zakonu trebalo odrediti bez obzira na sadržaj podzakonskog akta, da ovlašteni laboratoriji za analizu kakvoće gnojiva i poboljšivača tla budu i referentni laboratorij, članak 10. Na temelju provedene rasprave Odbor za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatskog sabora jednoglasno je odlučio da

Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege! ovdje sve razloge zašto bi trebalo podržati ovaj prijedlog zakona, ja mogu odmah na početku reći da Hrvatska narodna stranka u potpunosti podržava ovaj zakon i ove razloge koji su ovdje navedeni. širiti priču ili ponavljati iste stvari. Samo bih htio reći da u sadašnjim uvjetima imamo situacije kad moramo doći do nekih poboljšivača tla, da moramo polulegalno ili čak i legalno uvoziti neka sredstva iz zemalja Europske unije. A da ćemo dobiti na kvaliteti gnojiva i drugih sredstava o tom nema zbora. Samim tim bit će i povučeni sigurno bolji rezultati u proizvodnji voća, povrća i cvijeća. Prema tome, ovaj prijedlog zakona u potpunosti podržavamo i želimo da što prije stupi na snagu. Hvala Zahvaljujem. U ime kluba HSS-a, uvaženi zastupnik Božidar Pankretić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, državni tajniče. Pa evo, nekoliko rečenica vezano uz ovaj zakon, tako da na početku želim reći da će Hrvatska seljačka stranka podržati ovaj zakon. Tako smo i diskutirali na samom Odboru. Ali mislim da je potrebno ovdje reći da se radi o dosta važnoj temi, da se ona usklađuje sa EU legislativom, ali i da je i izuzetno bitna, pa ću evo, pokušati na jedan rekao bih konstruktivan način upozorit na neke probleme, ako je moguće da se možda i naprave određene izmjene, ako je to ja bih rekao u interesu da zakon bude što bolji. Prema dostupnim podacima provedbeni propisi koji se odnose na zakon koji je na snazi, nisu doneseni već je samo objavljen popis upisanih u Registar mineralnih gnojiva. U ocjeni stanja predlagatelj je naveo da za taj zakon više načelnog karaktera, a u skladu s direktivom Europske unije koja je poslije 2003. godine zamijenjena uredbom. Bez obzira na to, treba svakako postaviti ovdje pitanje, zašto se tako dugo čekalo? Skoro su već prošle tri i pol godine, da se ovaj zakon nije donio, odnosno što je to ujednačenje zakonodavstva sa EU propisima u području mineralnih gnojiva donijeti konkretno? Možda jedno naše pitanje dobro hrvatskoj poljoprivredi, Da li postoji bojazan da se kroz ustupanje od dozvoljenih sastojaka u mineralnim gnojivima i proizvodnja pojedinih kultura poremeti? Čisto jedno rekao bih načelno pitanje. Da li je ovo u korist naših proizvođača ili je to samo jedno usklađenje koje se odnosi da se u budućnosti će se moći plasirati umjetno gnojivo koje proizvodi Hrvatska na cijelom teritoriju Europske unije? I da li će se moći obrnuto događati u konkurenciji prema našim proizvođačima? O razlozima donošenja zakona po hitnom postupku baš i nije prikladno da se poziva na zaključke bivših Vlada, nego je vrlo jasno ovdje definirana stvar da se radi o EU propisu i usklađivanju sa Možda nekoliko vrlo konkretnih primjedaba koje bi se moglo evo, molim i unijeti u ispravke ili prihvatiti kao amandman Vlade. Konkretno na članak 2., izmjenom je u pojmovniku proširen pojam proizvodnje tako da se odnosi na sva gnojiva te bi bilo dobro da je predlagatelj u tom smjeru i promijenio odredbu stavka 1. članak 1. iz kojeg proizlazi da se ovaj zakon odnosi samo na proizvodnju organskih gnojiva. Također, na članak 4. stavak 1. uvodi se pojam granule i prile u mineralnom gnojivu. Nije li to trebalo definirati u pojmovniku tj. u članku 2. osnovnog zakona, ili ako se ti pojmovi ne rabe u osnovnom tekstu zakona onda upotrijebiti opisne, razumljive riječi. Na stavak 2. se mijenja na način da ministar propisuje kakvoću gnojiva i poboljšivača tla a ne kao do sada i proizvodnju organskih gnojiva i poboljšivača tla. Zašto više ministar ne propisuje proizvodnju organskih gnojiva, koji su razlozi za to ako se radi o tome da su ovim izmjenama sva gnojiva izjednačena. Nije jasno da li uopće treba podzakonskim aktom propisivati proizvodnju gnojiva ili ne ili se samo kako se predlaže kakvoću gnojiva. U obrazloženju zakona se nažalost to navodi pa bi bilo dobro da se na određeni način pojasni. Na članak 5., zašto je ministru dato ovlaštenje da propiše podatke koje mora sadržavati deklaracija za gnojivo a taj izrijekom naveden sadržaj u deklaraciji je izbačen iz zakona. Naime, kad je to propisano zakonom onda je to i viši stupanj zaštite od mehanizma za korisnike, poljoprivredne proizvođače jer je između ostalih podataka u deklaraciji na primjer stajao naziv i sadržaj drugih tvari koje gnojivo sadrži a kad je to dano u nadležnost ministra da svojim propisom to uređuje tada na mala vrata se može evo ako mi može slobodno dozvoljeno reći i nešto si dozvoliti. Zatim, na članak 15. zašto se briše odredba točke 6. po kojoj se novčanom kaznom kažnjava za prekršaj pravna osoba ako analizu gnojiva i poboljšivača tla ne obavlja po jedinstvenom metodom koja je razlog tome. Na članak 19. stavak 1. među propise koje je temeljem ovlasti iz ovog zakona ministar dužan donijeti u roku od jedne godine treba navesti i propis iz članka 18. stavak 2. jer ovako ispada da za donošenje tako važnog propisa nema roka pa bi bilo dobro da se to ispravi i da imamo definiran rok. Mislim da ova otvorena pitanja je potrebno istaknuti ovdje. Mislim da nije upitno da se ovaj zakon ne bi trebalo podržati, ali mislim da sa ovim određenim primjedbama bi se u svakom slučaju on poboljšao i prilagodio da što bude bolji u primjeni i u praksi. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Završnu?